Налице е кворум – откривам пленарното заседание. Предлагам на Вашето внимание Проект на Програма за работата на Народното събрание за времето от 18 до 20 февруари 2015 г., както следва: 1. Проект за решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и третото Народно събрание. Вносител: Михо Михов. Михов. 2. Проект за решение за промяна в ръководството на постоянна комисия. Вносител: Михо Михов. 3. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание. Вносител: Комисия по здравеопазването. 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Вносител: Министерският съвет.

клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.,

Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. Вносители: Кирил Цочев и група народни представители. 7. Първо гласуване на Законопроект за енергийната ефективност. Вносител: Министерският съвет. 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. Вносител: Министерският съвет. 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (вносители: Михаил Миков и група народни представители) и Законопроект за гарантиране на влоговете в банките (вносител: Министерският съвет). Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Вносител: Министерският съвет. 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни. Вносител: Министерският съвет. 12. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Вносители: Мартин Димитров и група народни представители. 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител: Министерският съвет.

Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Той ще започне в обичайния ден – петък, час – 11,00 ч., с разисквания по питане, внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на МРРБ за санирането на жилищни сгради и ще продължи с отговори на въпроси и питания. Режим на гласуване.

седмичната програма – Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката и причините за дисбаланса в нея към 31 януари 2015 г. Това предложение се съдържа в приетата от нас Програма. Това е т. 6 от Програмата, поради което отпада необходимостта да бъде гласувано. Има предложение от Парламентарната група на БСП лява България, от проф. Светла Бъчварова, която предлага на същото основание – чл. 50, ал. 3 от Правилника, като точка в дневния ред на Народното събрание за периода 18 – 20 февруари 2015 г. да бъде включено първо четене на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите с входящ № 454-01-45 от 18 ноември 2014 г. Вносители: Янаки Стоилов и група народни представители. Госпожо Бъчварова, слушаме Ви.

уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, предлагаме точка в дневния ред – на основание чл. 50, ал. 3 да бъде разгледан на първо четене Законът за горите с неговите предлагани промени. През последните седмици станахме свидетели на различни законодателни инициативи, които търсят решение на един сериозен проблем в управлението на българските гори. Предлаганите предложения за мораториум върху износ на обработената дървесина са отговор на нетърпимостта на обществото върху това, което се случва в страната за безнаказаната и неконтролируема сеч в българските гори. предлага решения, които касаят не само спиране на износа на необработена дървесина от страната, но предлага и промени в Закона за горите, с които да се сложи край на беззаконните корупционни схеми и незаконен износ от страната. Три години след приемането на Закона считаме, че имаме достатъчно основания да кажем, че той се нуждае от промени, за да прекрати лошите практики в сектора, а такива не са една и две. Резултатът от прилагането на Закона в неговия вид е, че контролните функции на държавата са силно ограничени, а свободната инициатива е подкрепяна. Законът не е лесовъдски и не е в защита на българската гора. Класически пример за незаконна сеч е, че зад издадените разрешения, които някой не е спазил, друг вече не го е санкционирал. По данни на неправителствения сектор незаконната сеч в България достига до 5 млн. кубически метра годишно. Незаконната сеч има и сериозни негативни последици върху икономическите и екологически последици на страната. Налаганата теза, че тя може да бъде спряна чрез приемането и писането на различни програми и стратегии, което вчера също чухме в парламентарния контрол, е най-малко несериозно, защото това няма да реши проблемите в управлението на българските гори. Неслучайно различните групи от обществото, включително и неправителственият сектор, алармират, че незаконната сеч се извършва и със съдействието на контролните органи.

Колеги, на Председателския съвет обсъдихме това предложение. Има внесен законопроект и от господин Волен Сидеров и група народни представители, който е обсъден и е в общия доклад по тази тема. Има трети законопроект от Реформаторския блок на същата тема и две предложения за мораториум от групата на ГЕРБ и групата на Патриотичния фронт. По общо решение на Председателския съвет се обединихме около идеята тази седмица ресорната Комисия да гледа законопроектите, които не са гледани, за да се включат в програмата през следващата седмица. Имате думата, господин Жаблянов – процедура.

при гласуването на Законопроекта в Комисията по външна политика беше обявен резултат, който след това беше променен и в доклада на Комисията е вписан друг резултат. реплики.) Разбира се, има колеги в залата, които са присъствали на заседанието. Беше обявен резултат девет на девет гласа и точката не беше приета. След това резултатът беше променен – в доклада на Комисията фигурира друг резултат. Считаме, че Законопроектът не е минал през Външната комисия и е необходимо да мине през нея. (Шум и реплики

процедурното предложение за отпадане от дневния ред на точка пета – Законопроект за ратифициране на трите договора и Акта за поемане на задължения. Гласували

Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, тъй като Вие току-що призовахте към юридическа прецизност, предлагам от точка пет да бъде изключено ратифицирането на Договора за дилърство и Договора за агентство, защото по смисъла на българската Конституция това не са международни договори, които да съдържат финансови задължения за българската държава, и следователно не подлежат на ратификация. В Закона за международните договори на Република България е посочено кои са международни договори – такива, в които участва българската държава с чуждестранни лица и които не съдържат финансови задължения, не са международни договори, подлежащи на В случая би могло те да бъдат включени, ако в двата договора беше посочено ясно какви комисионни ще плати българската държава на четирите банки банки и в какъв размер. Ние предполагаме, че това ще бъдат десетки, стотици милиони левове. Но тъй като това не е посочено в тези договори, по смисъла на закона те не следва да бъдат ратифицирани от Народното събрание. Освен това по този начин Владислав Горанов, който е сключил тези договори, иска да избяга от политическа отговорност, а и от наказателна отговорност за заробването на държавата с десетки милиони левове, които ще дължим на чуждестранни банки. банки. Настоявам да подложите на гласуване отпадането на двата договора – Договора за дилърство и Договора за агентство с четири

По същество след дебати може да се прави промяна на наименованието, но от закон в дневния ред в програмата аз няма как да изключа... Вижте как изглежда законът. Правите абсолютно недопустимо предложение. МАЯ МАНОЛОВА: Видях. Това, че Владислав Горанов е нарушил

ще бъдем индулгенция на нарушението на закона. Тук може да се носи освен политическа - и наказателна отговорност. Настоявам парламентът да не се ангажира с прикриването на лица. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова. Ще имате възможност, когато дойде редът на съответната точка, да се изкажете по Как мога да подложа на гласуване, което предлагате – от законопроект, който идва от Министерския съвет, да изключа половината от наименованието на законопроекта?! Само Вие мислите, че може да се случи това! Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! След като няма да подложите това предложение на госпожа госпожа Манолова на гласуване и след като утвърдихте включването на пета точка в дневния ред на седмичната програма, от името на Парламентарната група на БСП лява България правя предложение – министър-председателят на Република България да бъде поканен

Вносител – Мая Манолова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Вносители – Мая Манолова, Кирил Добрев Атанас Зафиров. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител – Петър Славов и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители. Вносител – Мая Манолова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Проект за решение за налагане на мораториум върху износа на необработена (обла) дървесина. Вносител – Красимир Каракачанов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по земеделието и храните и Комисията по правни въпроси. Законопроект за защита при свръхзадлъжнялост на физическите лица. Вносител – Кирил Цочев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Вносител – Димитър Делчев и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Проект за решение за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г. за изменение на Приложение I

2014 г.). Вносител – Цвета Караянчева и група народни представители. Разпределен е на Комисията по земеделието и храните и на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител – Красимир Каракачанов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии. Вносител – Валери Симеонов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Вносител – Данаил Кирилов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпът до данните по Закона за електронните съобщения.

Маказа – Нимфея. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител – Кристиан Вигенин и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическата политика и туризъм. Разпределен е и на Комисията по външна политика. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Вносител – Данаил Кирилов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Проект за решение за промени в състава и ръководството на Комисията по енергетика. Вносител – Михо Михов. Проект за решение във връзка с разисквания по питане № 554 05-8/21 януари 2015 г., внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на МРРБ за санирането на жилищни сгради. Вносител – Мая Манолова и група народни представители. Проект за решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и третото народно събрание. Вносител – Михо Михов.

заместник-председателя на Парламентарната група на АБВ господин Михо Михов, че във връзка с проведено на 17 февруари 2015 г. Общо събрание на Парламентарната група на АБВ за промяна в ръководството е взето следното решение: „1. Приема промяна в състава на ръководството на Парламентарната група на АБВ, както следва: 1.1. Парламентарната група запазва своето име: „Парламентарна група АБВ”. 1.2. Ръководството на групата е в състав: председател на Парламентарната група на АБВ проф. д-р Борислав Михайлов Борисов; заместник-председатели – Кирил Петров Цочев и Михо Димитров Михов; секретар – Иван Славов Иванов.” Следват подписите на колегите от групата. на Икономическия и социален съвет резолюция на тема „Основни позиции на Икономическия и социален съвет относно прегледа на изпълнението на Стратегия „Европа 2020 – България”. Материалът е предоставен на постоянните комисии, чийто ресор е визиран в резолюцията, и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 13 февруари 2015 г. от Сметната палата в Народното събрание е внесена Актуализираната годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2015 г. Актуализираната годишна програма е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители Библиотеката на Народното събрание. На 13 февруари 2015 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” в Народното събрание е постъпил Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” към 31 декември 2014 г. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси, ¬Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по енергетиката. Той е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното На 13 февруари 2015 г. е постъпил материал от Националния статистически институт, съдържащ резултати от статистически изследвания за брутен вътрешен продукт през ІV тримесечие на 2014 г. – експресни оценки. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката Министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че на основание постоянно дипломатическо блоково разрешение военен кораб от състава на Военноморските сили на САЩ ще пребивава в териториалното море, вътрешните морски води на Република и ще посети пристанище Варна на 20 февруари 2015 г. Визитата на кораба е неофициална, с мирни цели и не е свързана с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили. Уведомлението е предоставено на Комисията по отбрана.

Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. На разположение е на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Госпожа Карастоянова от името на групата на Патриотичния фронт – изявление.

Уважаема госпожо Председател, уважаемо Председателство, уважаеми колеги народни представители! Народните представители от коалиция Патриотичен фронт сме изключително разтревожени от факта, че в България все още няма обществено съгласие за това как да се използват планините в полза на обществото, за устойчивото развитие на туризма, за здравето на хората и за опазването на околната среда. България разполага с 4 млн. хектара горски фонд, 13 природни парка, 89 резервата, 37 хил. км. планински маршрути. Намираме се на второ място по биологично разнообразие в Европа. За зимните спортове България е определила 32 ски зони, общо 110 лифта и около 210 км ски писти. само в Каринтия, един от най-младите и модерни региони в Австрия, ски зоната предлага общо 1031 км писти, 34 курорта, 289 лифта на обща площ, разположени от 331 кв. Площта на само един от курортите у нас – община Банско, е 476 кв. км. България заема последно място по брой ски зони и лифтове в Европейския съюз. София е единствената европейска столица, която има безценно природно богатство. Планината Витоша може да предложи условия за целогодишен планински туризъм за всички жители и гости на столицата. Пропиляваме във времето изключителна възможност 30 минути след кацане на летище София туристите да бъдат на върха на планината. Това състояние показва, че институциите не са способни да решават въпросите, свързани с регламента и управлението на публичната собственост в туризма. В последните 15 години сме заложници на една грешна теза, а именно, че туризмът в България е частна собственост. Това се отнася само до хотелите и ресторантите. Големият собственик в българския туризъм е държавата, тя притежава многомилиарден капитал, а именно природното и културно историческо наследство. Образно казано, ако можем да използваме езика на съвременните технологии, хотелите и ресторантите са хардуерът на индустрията, а софтуерът, който формира високата принадена стойност, са природните и културно исторически атракции. На 7 ноември 2014 г. настоящото Народно събрание подкрепи с гласуване създаването на Министерството на туризма. Уважаеми колеги, това обаче не е голямата цел на българския туризъм. Днес цифрите показват, че от туризъм се реализират 3 млрд. евро годишни приходи и това е единствената експортна индустрия с потенциал за удвояване на приходите. Министерството на туризма е средство за постигане на тази цел и трябва да ни даде отговор на следния въпрос. Ако днес туризмът генерира близо 15% от брутния вътрешен продукт на страната, какъв процент бихме искали да постигнем след 10 години? Инструмент за постигането на тази цел е формулирането на 10-годишна Национална стратегия за развитието на туризма в България, заложена и в Програмната декларация за стабилно управление, която ние подкрепихме. Въпросът да има ли втори лифт в Банско е риторичен въпрос. Отговорът го дават експертите. На България са необходими 60 нови лифта за развитие на устойчив туризъм в планините. Въпросът да има ли втори лифт в Банско е: може ли държавата да създаде ред в изграждането на един лифт, в устройството на една община, в развитието на една структуроопределяща индустрия? В състояние ли сме да създадем рамка на управление на туристическите зони предвид факта, че все още нямаме законова дефиниция на този термин? Можем ли да получаваме достойни приходи от националните богатства, да създаваме нови работни места и да подобрява;е местните икономики? Настояваме за ясна позиция на правителството и за конкретни действия от страна на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на туризма и на Министерството на младежта и спорта за решаване на казуса Банско. България има нужда от широк дебат и трайно обществено съгласие за принципите на устойчивия туризъм. Ние от Коалиция Патриотичен фронт заявяваме, че заедно можем да проведем този дебат в Четиридесет и третото народно събрание на Република България. Туризмът е политика и икономика. Туризмът е култура и дипломация. Туризмът е единствената алтернатива за работа и живот в голяма част от вътрешността на страната. Туризмът днес е и най-силната платформа за представянето на България по света. Туризмът, уважаеми колеги, подкрепата на българския туризъм е патриотизъм! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Карастоянова. От името на Парламентарната група на Алтернатива за Българско Възраждане – народният представител Михо Михов.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 да сведа позиция на Парламентарната група на Алтернатива за Българско Възраждане по 100 дни на правителството и участието на представителите на АБВ в управлението. Правителството стартира своята дейност в трудна и нестандартна ситуация. Нелека бе задачата, която постави българския избирател пред нас политиците. Тежко е състоянието на икономиката и социалната сфера. Военните конфликти и нарастващото геополитическо напрежение усилват заплахите и рисковете пред страната. В тази ситуация създаването на устойчиво и работещо управление нямаше и няма алтернатива. Участието на АБВ в правителството е най-голямото предизвикателство пред партията. Ние приехме риска да налагаме нашата идентичност в рамките на широка управленческа формация от партии с различни идейни ориентации. Това е трудна и деликатна политическа задача, която изисква много висока активност пред представителите на АБВ, диалогичност и умение да се търси съгласие, но с ясно очертани приоритети, които мотивират участието ни в управлението. Тримесечната работа на правителството показа, че то доведе до стабилизиране на политическата обстановка, до повече диалогичност и публичност при вземане на решенията, до постигане на някои важни за АБВ резултати, особено в социалната сфера, до захващане с отдавна натрупани приоритети в областта на пенсионната система, здравеопазването, съдебната система, образованието. Правителството се сработи, а партньорите в него установиха механизъм за обсъждане на реална политика. Това не е мечтаната от АБВ конфигурация, но тя е определена от българския избирател и АБВ има възможност да въздейства върху решенията в парламента и изпълнителната власт. Това е добър резултат за първите 100 дни. На основа на горните изводи и оценки, Парламентарната група на АБВ приема следните позиции за участието на представителите на партията в управлението на страната. Първо, като отчита ключовото значение за съхраняването на политическата стабилност и същевременно необходимостта от промени в политиката в различни сфери на обществения живот и държавата Парламентарната група на АБВ оценява положително началните стъпки, ролята и дейността на нашите представители в управлението. Нашата оценка за собствените ни действия е реалистична и самокритична. Все още не успяваме да откроим и защитим цялостно и убедително нашите цели и приоритети. Амбицирани сме да ги превърнем в основна своя задача. Второ, Парламентарната група на АБВ оценява по достойнство и подкрепя инициативите на вицепремиера Ивайло Калфин в следните области: осигуряване на коледни добавки за пенсиите с най-ниски доходи; увеличаване на минималната работна заплата за 2015 г. с 11,8%; актуализация на бюджета за 2014 г. и осигуряване на допълнителни 55 млн. лв. за финансиране на предвидените за годишна социална дейност; увеличаване средствата за социалната дейност с 200 млн. лв. за 2015 г. и то при общо намаляване на бюджета; осигуряване финансирането на Програмата за лични асистенти до влизане в сила на новата оперативна програма през април 2015 г.; г.; увеличаване на максималния осигурителен доход, довел до коригиране тавана на пенсиите за трудов стаж и възраст от 840 на 910 лв. от месец юли 2015 г.; юли 2015 г.; активна дейност и широка обществена дискусия за стабилизиране и дългосрочно укрепване на пенсионната ни система. Трето, изминалите 100 дни от работата на правителството потвърдиха съществуването и на някои различия между политическа партия „Алтернатива за Българско възраждане” и политическа партия „Граждани за европейско развитие на България”. Тревога будят някои позиции на правителството в сферата на външната политика, армията и националната сигурност. Смятаме, че възприетият от години, следван и сега модел на финансова и данъчна политика задълбочава, а не решава проблемите; че изходна точка трябва да бъде не санирането, а развитието на икономиката и особено на енергетиката; основен приоритет трябва да бъде демографската ни политика. Ние сме за открит, честен диалог с нашите партньори в управлението, със синдикатите и работодателските организации. Въпреки приетите стъпки, като създаването на Съвета за развитие, ние смятаме, че има какво да се желае най-вече в процеса на практическата координация при реализация на приетите решения. Накрая, въпреки трудностите в тази обстановка, в този първоначален период от дейността на управлението, АБВ разглежда и оценява като положително участието си в него, най-вече от гледна точка на необходимостта от стабилност на държавата и държавните институции като социален коректив при осъществяване на реформите и промените. Както заявихме още при формиране на правителството, това наше участие не е и няма да бъде на всяка цена. Ние ще продължим да анализираме и оценяваме внимателно управлението и възможностите за реализиране на целите и приоритетите, които си поставяме. Решаващият критерий за нашето участие е това доколко се спазват поетите пред българските граждани и общество ангажименти, доколко се отстояват националните интереси в динамично променящите се рискове, заплахи и предизвикателства пред страната ни относно качеството на живот и нивото на националната сигурност. Благодаря Ви.

Други изявления от името на парламентарни групи? Заповядайте, господин Петров.

Просто преди 142 години един българин увисна на бесилото, както е написал гениалният Ботев: „със страшна сила”. Всички знаем неговото име – Васил Левски, превърнал се в светец, в икона и без да е канонизиран. Понякога си задавам въпроса, надявам се и някои от Вас да си го задава: какво ли би се случило с Левски, с Ботев, ако не бяха загинали? Дали нямаше да бъдат смачкани и омерзени от политическата суматоха след Освобождението, от политическите сделки и нечиста игра? Дали нямаха да имат съдбата на големия държавник Стефан Стамболов, съсечен с ятагани, с отрязани ръце? Всъщност истината е, че Левски и Ботев стават национално известни благодарение на двама други велики българи – Захари Стоянов и Иван Вазов. Сега се кълнем в тях – в Левски и Ботев, но нека не забравяме, че майката на Левски Гинка Кунчева, неговият брат Петър Кунчев умряха в пълна мизерия. Петър Кунчев е участник в Ботевата чета, ранен, заточен в Диарбекир, след това се връща в родното си Карлово без крак и е принуден да проси. Нека не забравяме и Ботевата Венета – прочутата „Мила ми, Венето”, която е поискала пенсия от Народното събрание. И тук е имало прения коя е тази Венета и какво е направил толкоз тоз Ботев. Може би затова в тефтерчето на Левски виси онзи въпрос: „Народе???” – с три въпросителни. А ако всеки си зададе въпроса дали наистина живеем в чиста и свята република, сигурен съм, че отговорът ще е мъчителен за всеки от нас. Затова, преди да се впуснем в партийните битки, нека бъдем смирени пред смъртта на Левски и, ако можем, да му отдадем поне малко чест или, както е казала майка му Гинка Кунчева, когато е научила за смъртта му:

Други изявления от името на парламентарни групи? Няма. Можем да преминем към точките от приетия ни дневния ред за работа.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение за приемане на Процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и третото народно събрание РЕШИ: Избира Кирил Петров Цочев от Парламентарната група на АБВ за заместник-председател на Четиридесет и третото народно събрание.” изказвания? Няма. Гласуваме това предложение.

РЕШИ: 1. Освобождава Кирил Петров Цочев като заместник-председател на Комисията по енергетика. 2. Избира Кирил Петров Цочев за член на Комисията по енергетика.” Така е внесен Проектът за решение. Пояснявам, че с освобождаването на заместник-председателското място в Комисията съответният народен представител остава неин член, поради което отпада от проекта точка втора за избора на господин Цочев за член. Той си е член по право. В този смисъл коректното наименование и диспозитивът на решението трябва да изглеждат така: „Проект! РЕШЕНИЕ за промени в ръководството

събрание РЕШИ: Освобождава Кирил Петров Цочев като заместник-председател на Комисията по енергетика.” От това следва, че той си остава член на тази Комисия. Моля, гласувайте.

приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор

Уважаема госпожо председател, почитаеми членове на Здравната комисия, уважаеми колеги! Представям Ви: „ДОКЛАД относно Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание На свое извънредно заседание, проведено на 17 февруари 2015 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Проект за решение за приемане на процедурни правила

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, управителят на Националната здравноосигурителна каса се избира от Народното събрание, като в съответствие с чл. 89, ал. 1

членовете на Комисията по здравеопазването изразиха подкрепа за предложените процедурни правила и се обединиха около становището за започване на процедурата по избор на управител на Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „за” 15, без „против” и „въздържал се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме следния Проект на решение:

както и на процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от

Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по здравеопазването в 5-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание. 2.

Към предложенията се прилагат следните документи: документи, удостоверяващи придобити допълнителни специализации и квалификации; д) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването по чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за здравното осигуряване професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело; е) свидетелство за съдимост; ж) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението, че кандидатът притежава българско гражданство съгласно изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване; з) декларация по образец съгласно приложение № 3 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 21, ал. 1,

Предложенията по раздел I, т. 1 и документите по Раздел I, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички данни в документите на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации могат да представят на Комисията по здравеопазването становища за предложените кандидати, включващи и въпроси,

7. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до 3 дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. III. Проверка на представените документи за допускане на кандидатите до изслушване

от Закона за здравното осигуряване. 2. Комисията по здравеопазването на свое заседание, предхождащо изслушването, проверява представените документи и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността управител на определени в Закона за здравното осигуряване. 3. Комисията по здравеопазването може да изисква допълнителна информация както от кандидатите, така и от съответния компетентен орган. 4. До изслушване не се допускат кандидати, които:

След извършване на проверката, Комисията по здравеопазването изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до 3 дни от провеждане на заседанието. IV. Изслушване на кандидатите 1. Комисията по здравеопазването изслушва само допуснатите кандидати, като поредността се определя съгласно списъка по Раздел III, Изслушването е публично и се провежда в открито заседание на Комисията по здравеопазването. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор за управител на Националната Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. На всеки кандидат се дава възможност за лично представяне, включително за допълване на данни от професионалната си биография и за представяне на вижданията си за развитие на дейността на Националната здравноосигурителна каса в изложение до 15 минути. 5. Представят се в резюме становищата и въпросите, постъпили в Комисията по здравеопазването от лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като изложението за всеки въпрос и становище 6. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 5 в изложение до 10 минути. 7. Народните представители могат да задават въпроси към кандидатите, включително и въпроси, съдържащи се в

9. От заседанието за изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 10.

Националната здравноосигурителна каса се предоставя на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите, и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното

време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.

по реда на т. 3 Народното събрание провежда разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите.

Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. 7. В случаите, когато има няколко кандидати за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 8. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 9. В случай, че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях. 10. В случай, че никой от кандидатите не получи необходимите гласове се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за”. 11. В случай, че и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Приложение № 1 към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание

значителни параметри от предишните, които бяха приети в предишния Правилник. Тоест тук става въпрос за някои правни уточнения, които не позволяват

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В търсене на най-добрите Процедурни правила, които да ни помогнат да изберем най-добрия кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса, правя следните предложения за редакционни поправки, които Ви предоставям и писмено:

В Раздел ІІІ се правят следните изменения: а) точка 2 се изменя така: „2. Комисията по здравеопазването на свое заседание, предхождащо изслушването, проверява представените документи.” б) точка 4 се изменя така:

Това се налага поради факта, че в предложените Правила за избор е отчетен изцяло чл. 21 от Закона за здравното осигуряване, според който кандидатите за управители на трябва да прекратят трудовите си правоотношения или участието си в различен тип фирми още при кандидатстването за тази длъжност. Всъщност в текста на чл. 21 от Закона за здравното осигуряване се предвижда тази теза при назначаването им, а те имат възможност и съгласно Закона за конфликт на интереси при избирането им да реагират да реагират в 7-дневен срок и да се освободят от участията и несъвместимостите, предвидени в специалния Закон за здравното осигуряване. Смятам, че това ще даде възможност да не ограничаваме предложенията за кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса и ще облекчи процедурата. Благодаря Ви, госпожо Дариткова. Реплики на това изказване? Няма. Други народни представители? Заповядайте, д-р Райнов, след него – Мая Манолова.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, от така прочетените Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по здравеопазване, както и на процедурата за избор от Народното събрание, какво разбрахме? Първо,

Комисията по здравеопазване в срок до три дни от изтичане на срока по подаването изпраща списъка на кандидатите за управител на в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка на гражданството, съгласно изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и за отсъствие на правното ограничение по чл. 21,

проверява представените документи и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността „Управител” на Националната здравноосигурителна каса, определени в Закона за здравното осигуряване. След извършване на съответната проверка Комисията по здравеопазване изготвя списъка на кандидатите, допуснати до изслушване и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от провеждане на заседанието. Предложенията по Раздел І, т. 1 и документите по Раздел І, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването. Комисията по здравеопазването изслушва само допуснатите кандидати. От заседанието на изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. Докладът на Комисията по здравеопазването за резултатите от изслушването на кандидатите се предоставя на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите и се публикува на специализирания тематичен сайт на Народното събрание. До тук, уважаеми колеги, общо 24 дни, с което аз не приемам оптимизма, който слушам от една седмица как другата седмица ние ще имаме избран управител на Националната здравноосигурителна каса ще бъде без оперативно ръководство. Това се случва по времето, когато в края на месеца, се извършват плащания на договорени партньори. Това са аптеки, това са болници. Кой ще внесе в Надзора разпределянето на бюджета за тази година? Няма такъв! Кой ще разпише заплатите на служителите? Няма такъв! Цял един месец здравната система ще бъде блокирана и аз искам да попитам тук кой ще поеме отговорност за това нещо? При условие че от два месеца всички знаят, че предстои на Националната здравноосигурителна каса. Второ, от две седмици има няколко писма, които са до председателя на Народното събрание, до председателя на Здравната комисия, до министъра, в които вече бившият управител на Националната здравноосигурителна каса информира за положението, в което ще се изпадне. Така че, колеги, кой ще понесе тази отговорност? Трето, в правилата, които така подробно се изчетоха на изслушването още в Здравната комисия на всеки кандидат се дава възможност за лично представяне, включително за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на вижданията си за развитие на дейността на Националната здравноосигурителна каса в изложение до 15 минути. Уважаеми колеги, бъдещият управител, който и да бъде, ще знае ли в каква законова среда ще работи, с какви допълнителни отговорности ще бъде натоварен? за първи път болниците са вече с фиксирани бюджети до 95%, въпреки обещанията, които слушахме тук само преди два месеца, че болниците ще получат средства не по-малко от миналогодишните? А новите болници, които се разписаха ударно в края на миналата година, новите дейности на старите болници, които също ударно се разписваха през последните два месеца на миналата година – някой сметнал ли е финансовото изражение и как ще се отрази на плащанията на болниците през тази година? А промените в Закона за здравното осигуряване, които вече се внесоха от Министерски съвет? Те вече са в парламента и ние още утре ще ги гледаме на първо четене в Здравната комисия. Там освен безспорните предложения, като връщане на договарянето на цени и обеми между НЗОК и съсловните организации; връщането на арбитражните комисии използвам „връщането”, защото това са неща, които действаха до 2010 г., когато бяха отменени от предишното правителство на ГЕРБ, Министерският съвет осъзнава ли, че с този си акт, с това си предложение на Законопроекта за изменение на действащия Закон за здравното осигуряване зачертава четиригодишните опити на четири здравни министри на ГЕРБ в здравната политика?

Това е повишаването с 5% на размера на осигурителния доход, върху който държавата внася осигуровки за лицата по чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване от началото на 2016 г., което по същество запазва привилегированото положение на държавата чак до 2025 г. Държавата продължава да бъде в дълг към системата на здравеопазване и в частност към НЗОК, след като през месец декември 2010 г. по безпрецедентен начин дори и в европейската практика национализира близо 2 милиарда от парите на българите за здраве. По този начин държавата продължава да нарушава устоите на солидарността в здравноосигурителния модел. Със задължаването на лицата с прекъснати осигурителни права да ги възстановят след заплащането на всички дължими здравноосигурителни вноски от 2000 г. насам се погазва института на погасителната давност на публичните задължения. По този начин държавата абдикира от отговорността си за навременното събиране на невнесените здравни вноски срещу погазване на законови права и интереси на своите граждани. Нещо ново! Според действащия закон основният пакет от здравноосигурителни дейности се гарантира финансово от НЗОК. Какво ще се случи тук с предложенията, които се вкарват – разделяне на основен и на допълнителен, кое ще плаща Касата, кой ще плаща допълнителния? Кой ще излезе да обясни на избирателите, че това, което днес са получавали с тази вноска, утре ще получават половината, а за да получат отново нещата, които са получавали досега, ще трябва да заплатят

проект. ЕМИЛ РАЙНОВ: Това фактически представлява одържавяване и национализиране на НЗОК. Това заедно с фиксираните бюджети ще сложи край на осигурителния модел. След 15 години опити системата отново се връща

изобщо нужда от НЗОК с нейните над 2500 служители, или има нужда от МЗ, което и без това си е прехвърлило почти всички функции?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Райнов, мисля, че зная каква е абревиатурата на Министерството на здравеопазването, но за разлика от Вас зная и каква точка се обсъжда в момента в залата на Народното събрание, а именно Процедурни правила за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Всичко, което казахте, вероятно има някакъв смисъл, но такъв можем да търсим, когато обсъждаме други законопроекти, например Закона за здравното осигуряване, който дори все още не е разгледан в Комисията по здравеопазване, така че запазете опорните точки за друго време и за друго място. Мисля, че сега няма нужда от излишно политизиране. ще гласуваме и коментираме Правилата за избор на управител на НЗОК, и то правила, които ще дадат публичност и прозрачност на една подобна процедура. Да не Ви връщам към времето назад,

пред който са изправени българските граждани и всички, които са ангажирани със здравната система, е с правния вакуум, в който се намираме от датата 12 февруари до минимум след в които ще бъде избран новият управител на НЗОК. За съществуващия проблем своевременно е уведомено и ръководството на Народното събрание, и председателят на Здравната комисия,

Националната здравноосигурителна каса няма управител и няма лице, което да може да извършва оперативната дейност. Какво имам предвид? Това са всички разплащания на всички изпълнители на медицинска помощ, на всички пациенти, които се нуждаят от скъпоструващо лечение. На практика здравната система е блокирана поради, неглижирането, ще кажа безхаберието, което са проявили лицата от управляващото мнозинство в Здравната комисия и, извинявайте, в някаква степен, от ръководството на парламента. Уважаеми колеги, утре Националната здравноосигурителна каса трябва да плати на аптеките. От следващата седмица започва плащане на всички, ангажирани в извънболничната помощ. Това освен джипитата са и лекарите, специалисти в доболничната помощ. Следва плащане на болниците, след това – на зъболекарите. Междувременно трябва да се разписват протоколи за хората, които ползват скъпоструващо скъпоструващо лечение. Това са онкоболните и останалите болни пациенти, които не трябва да прекъсват своето лечение. Проблемът е, че тези хора не могат да си вземат протоколите

Защото Вие реагирате. В крайна сметка, най-важната институция – направете си справка със закона и с нормативните актове, които регламентират дейността на Здравната каса,

Включително! Плюс плащанията на болниците, плюс плащанията на зъболекарите, плюс плащанията на лекарите в доболничната помощ. И питам: къде е министърът на здравеопазването? Дали се интересува от този проблем, който засяга пациентите в България, засяга работещите в болничната помощ? Кой ще им плати заплатите? Как ще си платят на доставчиците? Уважаеми колеги, изборът реално ще се случи след най малко 21 дни. Питам: кой ще поеме отговорност за блокирането на цялата здравна система в този период?! Това, което трябва да се направи,

да извършва оперативната дейност. Защото ако сега Румяна Тодорова го направи, тя ще влезе в законово противоречие. На практика не е ясно дали всички действия, които тя ще предприеме, без да има мандат, няма да бъдат обявени впоследствие за нищожни. Каква отговорност изобщо може да поеме ръководството на Касата, при положение че действа без правомощия?! Тя е уведомила за това парламента и специално Здравната комисия. Мисля, че тук председателят на Здравната комисия трябва да даде отговор, но най-вече трябва да изрази своето отношение министърът на здравеопазването, който при такъв важен дебат отсъства от пленарната зала.

лице от министерството на пиара, вместо от Министерството на здравеопазването. Моля, господин Председател, да поканите здравният министър да си влезе във функциите и да участва в един от важните дебати, а именно за начина, по който ще бъде избран следващият управител на Здравната каса. Да отговори на въпроса какво е неговото становище кой в момента трябва да извършва неотложните действия, свързани с лечението на българските граждани. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Ще поканим здравния министър. Реплики? Изказвания? Народният представител Лъчезар Иванов. днешната точка е избор на шеф на Здравната каса. Тук от преждеговорившите чухме едни политически изказвания, които не са обосновани върху абсолютно никакви факти. Искам да припомня на някои от тук присъстващите, че след като

Искам да припомня на присъстващите, че когато беше отстранен д-р Цеков, не се получи такъв проблем, след като четири месеца в Здравната каса нямаше назначен на неговото място. Искам да припомня на преждеговорившите и факти, които не могат да бъдат забравени, а именно това, че според личния договор на сегашния шеф на Здравната каса, след изтичането на нейния срок тя продължава съответно да изпълнява своите задължения до избора на нов такъв. Така че отказът за изпълнение на нейните задължения по никакъв начин не бива да създава напрежение, тъй като има уредено и е казано точно как може да продължи работата на Здравната каса. От лявата страна ни се внушава, че са изключително загрижени за личните лекари, за лечебните заведения и за аптеките и в същото време се опитват да нагнетяват напрежение без дори да са пресметнали кога точно би могъл да стане реалният избор на новия шеф на Здравната каса. И ако трябва да бъдем точни, при една оптимална работа това би могло да се осъществи и на 4 март

отново ни отправят страхове за настъпили катаклизми, какво ще се случи, а чисто и просто в момента шефът на Здравната каса, изпълнявайки своя личен договор, може и трябва да продължи да работи. Така че всякакви пледоарии от лявата страна какво се случва в случай, че тя откаже да изпълнява своите служебни задължения, може спокойно подуправителят да изпълни тази функция,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми д-р Иванов. Това кой как умее да смята вече разбрахме. Само ще Ви помоля – не подвеждайте за сетен път

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, аз считам, че д-р Райнов донякъде беше точен за този вакуум, който би могъл да се получи, но същността на това, което беше казано от него от трибуната, беше едно чисто политическо изказване – едно изказване, което засягаше бъдещи проекти на закон,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, безкрайно съм изненадан, че хора, които са много далеч от здравеопазването,

второ, това не касае в момента избора на управител на Националната здравноосигурителна каса. Националната здравноосигурителна каса, няма да изпадне в управленски вакуум по една проста причина в управленския договор на д-р Тодорова има клауза ... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кючуков, това е извън предмета на днешните правила. Обсъждаме Правилата за избор. Какво ще произтече от това е въпрос на разсъждения, които са извън тази точка. Моля Ви – по правилата. Имате предложения, не сте съгласен с тях. В този смисъл очаквам да се изкажете. ГЕОРГИ КЮЧУКОВ: Напротив, няма предложения, защото Правилата вчера бяха обсъдени и никой нямаше нищо против Правилата. Имам против това, че се обсъждат неща, които нямат нищо общо с Процедурните правила. И затова започнах моето изказване с думите, че няма вакуум в Здравноосигурителната каса и няма защо Правилата за избора, които сега ще приемем, да бъдат приемани така драматично. Член 9 от Закона за задълженията и договорите казва, че този договор, който д-р Тодорова има, има силата на закон и това значи, че тези 24 дни, които са приети в

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми народни представители от левицата. На миналото заседание на Комисията по здравеопазването, министърът по здравеопазването присъстваше, Вашите колеги, които Ви представляват в тази Комисия, го попитаха директно

нещо уникално се случва, или ще има катаклизъм в българското здравеопазване. Няма! Има си една процедура, която трябва да мине, да има нов началник на Здравната каса. Плащанията през това време няма да спрат, ще си продължават. Недейте от нищо да правите нещо, защото реално

Уважаема госпожо Председател, скъпи колеги! Казвам „скъпи”, защото целта на внасянето на тези Правила е да се ускори изборът, а не да се забави. Тоест с всяка минута, негласувайки Правилата, ние забавяме избора на управител на НЗОК.

– в момента не обсъждаме програмата на правителството и на Здравната комисия в следващите 20 години, а обсъждаме едни елементарни Правила, които са обект на консенсус. А иначе всички други приказки минават в сферата – дали чашата е наполовина пълна, или наполовина празна.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми проф. Тонев, вчера гласувахме „за”, днес също ще подкрепим Правилата. Проблемът, който мисля, че вече стана ясен на всички – няма как по-рано от 20 и няколко дни да се избере директор. Ще има вакуум! Вече го има. Доктор Тодорова от 12-и насам няма право да подписва каквото и да било. Някой трябва да

Няма желаещи. Дебатът е закрит. Предстои гласуване.

Имаше направени редакционни предложения. Първо ще подложим на гласуване предложенията за редакционни поправки, които госпожа Дариткова подробно представи. Има ги и в писмен вид – за стенограмата. Гласуваме предложенията за редакционни поправки, направени от госпожа Дариткова.

Обявявам 30 мин. прекъсване на заседанието.